dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sjednicu. Na redu je točka dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o lijekovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 704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 Prije nego pitam ministra evo javio se gospodin zastupnik Željko Pecek. Izvolite. **Pecek, Željko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih samo nekoliko rečenica odnosno jedan prijedlog u ime Kluba HSS-a. Naime već 5 dana Hrvatsku potresa velika afera oko privatizacije. O tome se piše u medijima i mi ovdje saborski zastupnici uglavnom informacije doznajemo iz medija. Ja vas molim da uvažite prijedlog Kluba HSS-a da otvorimo ovdje raspravu u Saboru o tome. Da pozovete premijera Ivu Sanadera da nas upozna sa onim što se do sada dogodilo. Ali jednako tako bilo bi dobro da kroz raspravu donesemo zaključke kojim bi Vladu obavezali na koji način da postupa u daljnjem procesu? Da li će se ukinuti agencija? Kako ćemo ići sa daljnjim privatizacijama koje su u tijeku i koje su pred nama? Ja vjerujem da zbog interesa javnosti i naše zainteresiranosti koja mora biti aktivnija bi bilo dobro da već danas otvorimo tu raspravu Hvala. Prenijet ću vaš prijedlog i odgovoriti u skladu sa Poslovnikom. Idemo dalje. zdravstva i socijalne skrbi gospodin Neven LJubičić. Izvolite. Prijedlog zakona o lijekovima s nacrtom konačnog prijedloga je još jedan zakon kojim se zakonodavstvo Republike Hrvatske na području lijekova usklađuje sa zakonodavstvom Dozvolite mi u kratkim crtama dakle nekoliko rečenica o samom zakonu i tematici koju ovoga trenutka taj zakon donosi. Naime po prvi puta uvedene su određene definicije pojedinih pojmova, a opet ponavljam sukladno pojedinim direktivama gdje se primjerice definiraju tradicionalni biljni lijek. Gdje se dakle definira točno što je to generički dakle istovrsni lijek? Gdje se definira što je to izvorni lijek? Dakle čitav niz različitih pojmova pojmova koji su izuzetno značajni ne samo za ovaj zakon i zakonodavnu osnovu nego zapravo i našu svakodnevnu praksu, a reći ću i kliničku praksu. Dakle u svakodnevnoj zdravstvenoj zaštititi koja se našim građanima pruža. Jedna od stvari koje su izuzetno značajne a koje donosi ovaj zakon vezana je uz stavljanje gotovog lijeka u promet. Naime ukoliko gotov lijek nije uzastopne tri godine bio u prometu u Republici Hrvatskoj nakon dakako davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet agencija ima pravo oduzeti odobrenje za stavljanje u promet toga lijeka. Dakle ako 3 godine lijeka nema na tržištu tada agencija ima pravo oduzeti tu dozvolu. Naravno ovo nije generalno pravilo. Postoje i iznimke koje mogu biti vezane za zaštitu za zaštitu javnih, javnog zdravstva za zaštitu uopće zdravlja i pojedinca i nacije i naravno agencija ima pravo praktično napraviti izuzetak ukoliko je to ponavljam od nacionalnog interesa. Jedna od odredbi ovoga zakona vezana je za jednu posebnu skupinu lijekova koji se zovu "orfan drogs". To su lijekovi za izuzetno rijetke ali jako teške bolesti. O čemu se konkretno radi? Danas u Hrvatskoj imamo 25 djece koja se liječe izuzetno skupim lijekovima. Kad kažem skupim onda mislim da se, govorim dakle o cijenama koje su nekoliko desetaka tisuća EUR-a pa čak i više. Takva lista lijekova donosi se kao jedinstvena lista na nivou Europske unije. Sa ovim zakonskim odredbama Hrvatska po prvi puta će se izjednačiti u cijelosti sa listom lijekova koja je nazočna nazočna u Europskoj uniji. Dakle sva naša djeca, a evo primjerice imamo sada dvoje djece gdje je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje gdje je Povjerenstvo za lijekove odobrilo novi zapravo jedan lijek sa te liste. Dakle po prvi puta će naša djeca imati bez nekakvih utjecaja udruga, bez čekanja pravo na te lijekova sa te liste lijekova. Ono što je izuzetno značajno i moram priznati što je popraćeno sa velikim odobravanjem i od strane naših udruga pacijenata je da pojedini lijekovi nisu mogli se propisivati legitimno u Hrvatskoj. Zašto? Jer nisu bili registrirani. Najveći broj je upravo iz te skupine lijekova za rijetke i jako teške bolesti. A zašto oni nisu bili registrirani? Zato što nije bilo nikoga tko bi uopće pokrenuo postupak registracije. Niti proizvođač, niti uvoznik nisu htjeli pokrenuti postupak registracije. Zašto? Jer im je on bio jednostavno neekonomičan. Takav lijek uzima možda dvoje, troje djece u Hrvatskoj. Financijska korist koju bi imali ne bi bila tako velika, a sama procedura oko registracije je izuzetno zahtjevna. I upravo zbog toga mi ovdje dajemo jasnu odredbu da ukoliko se radi o zaštiti interesa interesa zdravlja pojedinca, skupine da onda Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi može preuzeti proaktivnu ulogu i samo pokrenuti postupak registracije. Naravno preduvjet uopće da bi lijek ušao, da bi se propisivao u Hrvatskoj je naravno da bude i registriran. Ovdje isto tako jasno definiramo i to želim javno reći po prvi puta a to je postupak hitnog povlačenja gotovoga lijeka. Danas lista lijekova Hrvatske je otvorena lista. Što to znači? Hrvatska ne želi i neće više ići ispod nekih standarda. Standarda nama susjednih zemalja Austrije, Njemačke, Belgije, Francuske. Naša lista ima sve ono što danas najsuvremenije liste lijekova diljem Europe imaju. Naravno u tom kontekstu otvorene liste gdje smo otvoreni za sve nove, kvalitetnije, bolje pripravke naravno može se desiti da određena serija lijeka ima neispravnost, da određena ne znam pakovanja lijeka imaju nekakvu neispravnost. I vidjeli smo to zadnjih godina, a to je kada smo ustanovili način brzog povlačenja lijeka iz prometa. Upravo ono što smo vježbali, u čemu danas agencija, a velike ovlasti dajemo agenciji sukladno opet najboljim rješenjima u Europi, dakle našoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, mi danas možemo praktično unutar 24 sata povući sve lijekove sa polica. Naravno takav jedan mehanizam je izuzetno značajan i ovdje se dakle on i regulira kao takav. Želim jasno ovdje kazati jedan veliki iskorak na koji su nas upozoravale i brojne udruge pacijenata, a to je da se naziv gotovoga lijeka mora navesti i na Brailleovom pismu. Naravno ovdje je bilo pitanje da li će se sve upute za određeni lijek također moći naći na Brailleovom pismu odgovor je da, ali ukoliko postoji izravni zahtjev pojedinih udruga.

za donošenje akata vezanih uz promet na veliko i malo opojnim drogama ali i gotovim lijekovima koji sadrže opojne droge. Zašto je ovo značajno? Pa podsjetit ću vas na Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji se zapravo u materiji lijekova naravno usmjerio na Zakon o lijekovima. Ali Zakon o lijekovima koji smo imali do sada nije riješio adekvatno tu materiju. I imamo velikih problema. Primjerice, netko tko je kao turista došao u Hrvatsku donio je sa sobom svoj lijek poput reći ću Apaurina, Normabela, Praxitena ili sličnih lijekova, tada on nije imao adekvatnu dokumentaciju koju mi zakonski prepoznajemo i često puta dakle takav čovjek bi mogao biti priveden u našu policijsku postaju. Zašto? Jer nosi sa sobom određeni vid opojnih droga. Drugo, nismo imali jasnu evidenciju ili bolje rečeno zakonski regulativu, a to je evidencije točno opojnih droga propisivanja tih lijekova, ali i svih onih lijekova koji sadrže u sebi elemente opojnih droga. Upravo to sa ovim zakonom dakle rješavamo. Iako moram reći iskreno da smo mi takvu listu već uspostavili. Zašto? Jer evo nismo mogli zapravo čekati niti ove zakonske odredbe. Jedna od značajnih segmenata koji ovaj zakon donosi vezan je za farmakovigilanciju. Što je farmakovigilancija? To je skup aktivnosti koje su vezane uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje ali i postupanje u slučaju neželjenog učinka lijeka. Ovdje smo jasno kazali da su svi sudionici u postupku liječenja, u postupku registriranja lijeka, svi oni koji su uključeni uopće u rad sa lijekovima dužni obavijestiti Agenciju o neželjenim učincima. Dakle Agenciji kao i svugdje u Europi dajemo veliku ovlast na području farmakovigilancije, a mislim da ovoga trenutka Agencija to uistinu zavređuje. Možda je najveće priznanje i to što je naša Agencija dio jedinstvenog europskog sustava, dakle gdje su sve agencije zemalja a Hrvatska je dio zapravo te asocijacije. Jedna od stvari koju također unutra definiramo, a to je provjera kakvoće svake serije gotovoga lijeka. Ovdje želim jasno kazati da odredbu o provjeri baš svake serije, a sukladno direktivama postoje iznimke. Ukoliko je lijek, a koliko je kakvoća lijeka kontrolirana u zemljama Europske unije tada zapravo naravno nema potrebne da se dodatno kontrolira ukoliko nema dojava da je u prošlosti ili u sadašnjosti, a prema nekim saznanjima dakle problem sa određenom serijom, sa određenim lijekom. Prema tome na taj način ukoliko lijek dolazi iz kontroliranoga izvora, ukoliko je kakvoća kontrolirana u zemljama Europske unije tada se neće pristupiti kontroli kakvoće, naravno ukoliko je sve u redu sa tom serijom unutar njezinoga prometa. Ukoliko naravno postoji sumnja na kakvoću lijeka tada se lijek kontrolira bez obzira što je prethodno bio kontroliran u Ukoliko je lijek ispravan njegova kakvoća troškove naravno će snositi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ukoliko kakvoća nije dobra tada će naravno troškove te kontrole kakvoće snositi nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Još jedan značajan iskorak napravili smo u definiranju oglašavanja i informiranja. Dat ću vam jedan vrlo lijepo primjer. Evo govorili smo o neželjenim učincima lijeka. Nama je u interesu da naši mediji donesu informaciju o povlačenju lijeka. Da li oni tu informaciju mogu donijeti na taj način da koriste nezaštićeno ime lijeka? Ne mogu. I automatizmom, a na naš upit, na našu zamolbu kada donose zaštićeno ime oni su do sada kršili zakon. I upravo i zbog toga mi želimo razlučiti dvije stvari, oglašavanje koje apsolutno je neprimjereno i kojem se protivimo i koje ima svoje prekršajne odredbe ukoliko do njega dođe i informiranje. Informiranje je nešto što za cilj ima samo informativnu objavu o činjenicama i stručni materijali. I razgraničavajući te dvije stvari, dakle oglašavanje protiv kojega smo i informiranje koje moramo zadržati radimo ovdje veliki iskorak uistinu da omogućimo zapravo i našim medijima da donose relevantne informacije o pojedinim lijekovima, a posebice u trenutku kada je i nama stalo do toga, to znači kada neki lijek hitno povlačimo sa tržišta ili zbog njegovih neželjenih učinaka ili neke druge neispravnosti. I konačno, na kraju, po prvi puta ćemo jasno definirati mjerila za stavljanje lijekova na listu, na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dugo godina je taj proces bio nerazvidan ili kako se drugačije kaže transparentan. Ta nerazvidnost je naravno omogućavala pojedincima da često puta zapravo više dogovaraju nego ugovaraju. U tom smislu želimo zapravo imati jasna mjerila, jasne kriterije kako će se formirati lista lijekova. I upravo u ovom zakonu stvaramo pretpostavke da se praktično donošenjem zasebnog pravilnika o tim mjerilima riješi i to pitanje. Evo ovo je bilo u najkraćim crtama što zapravo ovaj zakon donosi. Želim jasno na kraju samo naglasiti da je ovo uistinu veliki iskorak za Hrvatsku u području lijekova i još jedanput gdje se Hrvatska uistinu može sa ovim zakonom u cijelosti uspoređivati sa visoko razvijenim zemljama Europske unije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Htio bih zamoliti predsjednike odbora da ima mnogo točaka dnevnog reda koje nisu raspravili na sjednicama odbora. Bojim se da nećemo imati vrlo brzo uvjete za raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda pa molim da u tijeku jutra ili već sada ako nisu sazvali odbore, da se raspravi. U ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, predsjednik Odbora gospodin Marko Turić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, dame i gospodo. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 75. sjednici Odbora održanoj 19. lipnja 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o lijekova, s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je zakon raspravio kao matično tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Članovi Odbora poduprli su ovaj zakon kojim se osim usklađenja hrvatskih propisa s direktivama Europske unije postiže i europska razina kvalitete u ovom iznimno značajnom segmentu zaštite zdravlja ljudi. Neka rješenja iz zakona koja su novina u odnosu na postojeća doprinijet će osiguravanju djelotvornih, kvalitetnih i sigurnih lijekova. Tu se prije svega misli istaknuto je u raspravi na odredbu kojom se omogućava da se u skupini lijekova za liječenje teških i rijetkih bolesti u Republici Hrvatskoj svrsta lijek kojem u Europskoj uniji odobren status lijeka za liječenje teških i rijetkih bolesti sukladno uvjetima U raspravi je također poduprto rješenje kojim je utvrđena obveza donošenja pravilnika za određivanje cijena lijeka i mjerila za stavljanje lijeka na listu lijekova Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje. Time mjerila za određivanje cijene lijekova postaju transparentnija, a također i uvjeti za uvrštavanje na listu lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja. Članovi odbora su se posebno osvrnuli na odredbu članka 8. vezano uz kliničko ispitivanje lijekova te se zauzeli za jasnije određenje ograničenja kliničkih ispitivanja na djeci. Nakon kraće rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o lijekovima amandman koji se odnosi na članak 8. a u članku 8. se dodaje novi stavak 2. kliničko ispitivanje lijeka na djeci može se obavljati samo ako ispitivanje od odraslih osoba ne može pružiti odgovarajuće rezultate. Obrazloženje je da je predloženim amandmanom na jasniji način se štite prava djece pacijenata kao iznimno osjetljive skupine. Napominjem da to u zakonu je sadržano, ali mislimo s obzirom na djecu da bi na svakoj razini raspravljanja o ovom problemu trebalo to naglasiti. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o lijekova, s Konačnim prijedlogom zakona, dakle zakon u hitnom postupku. Ministar je obrazložio zašto je važno da danas raspravljamo o ovom prijedlogu zakona. On je naveo sve razloge koji su nas ponukali, odnosno ministarstvo da napravi posebni Zakon o lijekovima, jer koliko vam je poznato 2003. sa izmjenama iz 2004. donijet je Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima. Međutim sada se zbog raznih uočenih manjkavosti, a i usklađivanjima sa zakonima Europske unije koja reguliraju lijekove se donosi poseban Zakon o lijekovima, a naknadno će se donijeti poseban Zakon o medicinskim proizvodima, a do tada zakon, stari zakon vrijedi za medicinske proizvode. Prema tome Agencija za lijekove i medicinske proizvode koja se tako i dalje zove, voditi će računa i o lijekovima, a kada bude novi zakon i o medicinskim proizvodima s tim da da donošenja novog Zakona o medicinskim proizvodima agencija će normalno voditi računa i o medicinskim proizvodima. Ministar je naglasio neke manjkavosti u starom zakonu dobro je da će u ovim formulacijama te neke nepreciznosti pogotovo na evidenciju opojnih droga biti ispravljene. Dobre novosti u ovom zakonu su da će na vanjskom pakovanju biti i za slijepe osobe omogućeno da prepoznaju lijek dakle na Braillovom pismu. Dobre stvari treba istaći, da je jasno u zakonu navedeno da će pravilnik o cijeni lijekova biti taj koji će regulirati i cijenu lijekova u državi. Da su lijekovi za teške bolesti pogotovo za djecu, a koji su registrirani u zemljama Europske unije biti bez problema primijenjeni i u Hrvatskoj. Da će agencija moći intervenirati ako je neki lijek tri godine izvan upotrebe u Republici Hrvatskoj pa će ona ga moći dakle o njemu ponovo raspravljati i staviti ga na listu. I ono što je jako važno, da je puno jasnije i preciznije i ja bih rekao oštrije postavljeno kliničko ispitivanje lijekova. Tu je naročito ja bih istakao ono da ustanove koje će se baviti ispitivanjem lijekova morati će dobiti licencu od ministra. Dakle ispitivanje lijekova će se moći raditi samo u ustanovama koje imaju licencu. Da je tu jako izražena važnost središnjeg etičnog povjerenstva za ispitivanje lijekova, a isto tako i etičkih povjerenstava u ustanovama koje ispituju lijekove. Odbor za zdravstvo je dao prijedlog amandmana na članak 8. gdje bi se zapravo još malo preciznije i jasnije obradilo pitanje ispitivanja lijekova na djeci, što mislim da je dobro i to i klub HDZ-a podržava. U ovom Zakonu ja bih rekao iščitavamo ga da je napisan vrlo jasno što je jedna novost u našem pristupu pisanja zakona. Dakle, ovaj Zakon je jasno pisan. Njega može razumjeti ne stručnjak i liječnik i pravnik, nego ovaj Zakon vrlo je čitak i vrlo je jasan i svima lako shvatljiv. Dobro su u definiciji pojmova u zakonu vrlo opsežno i detaljno svi pojmovi koji su vezani na lijekove su dobro obrazloženi, naročito je stavljanje lijeka u promet gdje je precizirano da novi lijek kad se agenciji da zahtjev za puštanje u promet da je određeni rok od 7 mjeseci, odnosno 210 dana da u tom roku agencija mora se očitovati. Dobro je precizirao šta znači proizvodnja lijekova, označavanje uputa, već smo rekli da je na vanjskom pakovanju kod uputa i previđeno za slijepe osobe, klasifikacija lijekova raspoređena na lijekove na recept i na lijekove koji idu bez recepta, promet lijekova je posebno obrađen i ja bih imao samo jednu primjedbu, malo je nejasno u članku 55. i 7. po pitanju infuzijskih otopina ako je to definirano da to spada u lijekove pa bi se moglo tumačiti da to već regulirano, ali možda bi bilo dobro negdje naznačiti da infuzijske otopine mogu i veledrogerije distribuirati ustanovama, a ispada da bi to onda mogla samo Hrvatski zavod za transfuziju i medicinu. D Dakle, tu možda neka preciznost i pojašnjenje. Veliko poglavlje je i o nuspojavama, dakle o farmako i bilanci što je vrlo važno da se nuspojave lijekova promptno registriraju i prijave agenciji što za sobom će odmah povlačiti i povlačenje po potrebi lijekova koji imaju štetan učinak. U opskrbi tržišta i sam ministar je rekao da je zagarantirana i ono što je najvažnije naša lista lijekova je što je i ministar naglasio otvorena, ona se stalno dopunjuje novim lijekovima, a ono što je dobro da je nadzor posebno obrađen, dakle farmaceutski inspektori koji će iz agencije ići i obilaziti i one koji proizvode lijek i one koji prometuju lijekovima i kako u veledrogerijama, tako i maloprodaji. Dakle, težište i glavni cilj ovog Zakona je zaštita zdravlja ljudi i mislim da je ovim pristupom i ovim tekstom to maksimalno postignuto, a valja naglasiti da Agencija za lijekove ovim dobiva ja bih rekao posebno važnu ulogu. sve probleme vezane na lijekove od proizvodnje do prometa praktički preuzima na sebe i to je dobra stvar da se zna jasno tko za šta odgovara i zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj Prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Još jedanput molim da se odbori sastanu, podnesu izvješće, ako se slažemo barem do glasovanja

To se je nekoliko puta govorilo i što treba govoriti. Zna se da sve točke dnevnog reda moraju proći kroz odbor. Pa nije to neka novost sad. Dobro. Nastavljamo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je gospođa zastupnica Vesna. Dakle, nećemo na pojedinačnu Dakle, nećemo na pojedinačnu raspravu. Još ima jedan klub koji se javio u međuvremenu. To je klub HNS-a, gospodin zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo pred nama je Prijedlog Zakona o lijekovima kojeg će klub Hrvatske narodne stranke u svakom slučaju podržati jer smatramo da treba napraviti reda u prometu lijekovima i podržavamo sve ovo što su kolege istaknuli. Međutim, ima jedna stvar koja će i dalje ostati kod prometa lijekova, a to je pitanje javne nabave. I dalje će prema ovom Zakonu se na kraju u nalazu državne revizije pojaviti neposredna pogodba jer ništa nema oko prometa lijekova

ništa nema znači o tom prometu lijekova i ponovo će gospodin Hebrang govoriti ovdje u sabornici da je neposredni dogovor oko nabavke lijekova bolji nego javna nabava, a gospođa Šima Krasić će govoriti i dalje da ovaj Zakon ni slučajno nije izuzet iz Zakona o javnoj nabavi. Zato pitam ministra na koji način misli da će to biti riješeno da ne bi ponovo po nalazu Državne revizije imali takva pitanja da li je to trebalo raditi po Zakonu o javnoj nabavi ili nije. Znamo da je onaj zakon iznad ovog Zakona, i dalje ćemo imat te probleme i zato tražim da se i taj dio regulira da ne bi svake godine ponavljali istu priču. Isto tako u zakonu je sve prekrasno napisano, međutim znamo da u praksi to funkcionira potpuno drugačije i znamo da farmaceutska industrija dogovara međusobno cijene lijekova i da izlaze sa jednom određenom cijenom koja u svakom slučaju je na štetu korisnika i na štetu proračuna, znači na štetu bolesnika i na štetu proračuna, a oni jednostavno sjednu, dogovore minimalnu cijenu i tom cijenom idu i prema ljekarnama, a i prema bolnicama i prema svima onima koji lijekove preuzimaju, kupuju. Što se tiče same naše situacije u kojoj smo prodajom "Plive" doveli smo se u situaciju da "Pliva" iz dana u dan šalje dopise kako neke lijekove ne može proizvesti i kako ih neće moći proizvesti ove godine a možda ni na godine ili dogodine možda hoće. Samim tim smo ono što smo imali, znači imali smo "Plivu", prodali smo i sad automatski smo podigli i cijene lijekova, jer jednostavno više nemamo ni jednu svoju tvornicu lijekova. Zato podržavam sve ove izmjene koje su u zakonu a naročito ono označavanje za slijepe osobe i slabovidne osobe, ali smatram da bi u svakom slučaju zakonom trebalo regulirati to pitanje javne nabave. I molio bi ministra da mi odmah odgovori na koji način će ići taj promet da ne bi ponavljam, ponovo došli u situaciju na kraju moramo govoriti da je 2 milijuna i 400 ili 3 milijuna suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Evo, molio bi ministra da mi to odgovori ali mi ćemo u svakom slučaju ovo podržati, a volio bi znati na koji način će on to riješiti. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu gospođa zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je, pa gubi pravo raspravljanja. I gospodin zastupnik Slaven Letica. Izvolite! Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora! Zapravo javio sam se da pohvalim prijedlog zakona i da još jedanput apeliram na ministra Ljubičića da me podrži u pokušaju da se ovaj Visoki dom oslobodi od pušača. Postoje tu gospodine ministre, moram vas upozoriti dobra volja sa strane predsjednika Sabora i čitavog niza kolega. Međutim, njušim jednu opstrukciju koja se događa unutar vaše Vlade, pa vas molim da prenesete moje tople pozdrave njegovoj uzoritosti premijeru i da očekujem kroz 15 dana da se očituje o tom prijedlogu, jer to je nepodnošljivo što se događa u ministarstvu odnosno u Hrvatskome saboru. Bolja situacija nije ni u vašem ministarstvu, nažalost ni na Školi narodnog zdravlja. Prema tome, na svim institucijama koje trebaju brinuti o zdravlju naroda ne želi se dati ljudima do znanja da je pušenje osnovni uzročnik nesreće hrvatskoga naroda. Što se tiče samoga zakona, tu je kolega Kapraljević govorio nešto o "Plivi". Velika je nesreća što su svi monopolski sustavi Hrvatske prodani strancima, a što su još uvijek gubitaši u hrvatskom nacionalnom vlasništvu. jedna od najvećih strateških pogrešaka sviju Vlada je bila da su se prodali veliki monopolni proizvođači, dakle od telekomunikacija, banaka, još uvijek imamo dio suvereniteta srećom u osiguravajućim društvima, ali prodaja "Plive" i prodaja strateškog paketa u doba vlasti Ivice Račana, je bila prvi korak prema katastrofi. Podsjećam da se to dogodilo zbog prelamanja kao što vi znate dugova. U situaciji, dakle kad Hrvatska nema farmakoterapijskih ni farmakoproizvodnih suverenitet jedina mogućnost utjecaja je regulacijska. I u tom smislu je dobro da je donesen jedan proeuropski zakon. Ima nekoliko praktičnih primjedbi oko kojih bi trebalo razmisliti u zakonu. U poglavlju gdje se govori o oglašavanju i informiranju o lijekovima, stranica 52. pa nadalje, bi trebalo preciznije predvidjeti zabrane informiranja i oglašavanja o kvazi lijekovima i opasnim tvarima koje se javno promoviraju kao lijekovi. Na Hrvatskoj državnoj televiziji već u nekoliko navrata pojavljuje se jedan tip koji tvrdi da na temelju ostataka od raketnog goriva, liječi sve vrste karcinoma. Nisam vidio da je itko reagirao, niti vi osobno. I taj tip se pojavljuje svako tri, četiri dana. Kad se on pojavi u "Radnom ručku" ili u drugim emisijama ne može se televizija obraniti od poziva, emailova i sms poruka različitih nesretnika koji pate od poodmaklih stadija karcinoma. I tu bi bilo dobro i da uvaženi kolega Marko Turić iskoristi svoj autoritet da se u pravnom smislu to regulira, a u praktičnom smislu da se primjenjuje praksa nulte snošljivosti u odnosu na pojavu takvih tipova. Vi se sjećate da je gotovo šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća postaje gotovo neka implicitni legitimitet da ljudi tvrde da mogu liječiti karcinome na temelju ne znam, urina, nafte, megamina i različitih drugih pripravaka. Znači, to je jedna ozbiljna stvar oko koje se treba nešto napraviti. Tu je već spomenut problem javne nabave i problem lista lijekova. Ne bi ništa više o tome govorio osim što bi podržavajući akciju, antikorupcijsku akciju vrha naše države, ukazao da na tim područjima i kad su u pitanju liste lijekova i kad je u pitanju javna nabava, bi trebalo u maksimalnoj mogućoj mjeri sužiti prostore svim mogućim zloupotrebama stjecanja koristi različitih oblika ljudi koji sudjeluju u poslovima odobravanja lijekova i u poslovima javne nabave. Konačno mislim da bi trebalo malo više kazati o razvoju farmakoterapijske kulture u Hrvatskoj. Svojedobno je Velika Britanija, mislim da je to radio …/Govornik se ne razumije./… radilo jedno istraživanje o kućnim apotekama. Ustanovili su da ljudi u kućnim apotekama imaju otprilike 40% neotpakiranih lijekova. Mislim da je situacija danas u Hrvatskoj otprilike na toj razini. I u tom smislu trebalo bi razvijati kulturu ne znam na koji način, regulirati javno informiranje ljudi i razvijanje farmakoterapijske kulture, jer medikalizacija nekih ljudskih stanja je najlakši pristup. Ja ću tu podsjetiti, neki dan sam sa Petrom Selemom razgovarao o fenomenu Temistokla. I o posttraumatskom stresnom poremećaju u Hrvatskoj. Temistoklo je bio čuveni atenski vojskovođa koji je potukao Perzijance tvrdeći da kad gubite rat na kopnu, da treba ratovanje prebaciti na more. Bio je fantastični govornik, imao je apsolutnu memoriju. Cijeli život je imao jedno opsesiju, ne da može nešto zapamtiti nego da nešto može zaboraviti. A to što je htio zaboraviti je očito to što je sudjelovao u krvavim ratovima i patio je neosporno od posttraumatskog stresnog poremećaja. Atenjani su mu se odužili kao i mi Anti Gotovini tako što su ga protjerali iz Atene i oduzeli mu, konfiscirali svu imovinu. Protjerali ga u Perziju. U staroj dobi je bio još uvijek toliko pametan da je naučio perzijski i podučavao je Perzijance kako razvijati dobrosusjedske odnose. Da je danas živio Demistokle kod nas i da je zalutao kod naših psihijatara oni bi mu nakrcali različite ormariće različitih psihofarmaka i ne bi ga tretirali na adekvatni način. Prema tome mislim kad je u pitanju kultura propisivanja lijekova, odnos prema lijeku pogotovo kad su u pitanju svakodnevni životni problemi pa i posttraumatski problemi od kojih pati većina većina hrvatskog naroda, a ne samo ratnici mislim da treba koristiti taj poučak o Demistoklu oko kojeg možemo uz kavu Petar Selem i ja razgovarati kako se ne bi dogodila. I još jedna mala stvar to je što se tiče hrvatske farmako, proizvodnog bogatstva ili raznolikosti. Hrvatu su od davnih vremena ili kroz sustav proizvodnje tradicionalnih lijekova ili lijekova u modernom smislu riječi ili različitih imunoloških proizvoda ili Sumameda pridonijeli bitno farmako terapijskom bogatstvu svijeta. I u tom smislu bi možda u posebnom jednom članku trebalo na neki način zaštititi ideju hrvatskog doprinosa proizvodnji lijekova u svijetu kako se taj dio kolektivnog pamćenja ne bi zagubio i kako bi mi sami drugi znali da smo na tom području od različitih tradicionalnih ljekarnika u Dubrovniku ili u Makarskoj ili u Šibeniku, Zadru, u Osijeku ili Zagrebu do moderne proizvodnje lijekova nešto napravili. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo replika nekoliko. Gospodin Stjepan Bačić. Izvolite. Ja bih se složio sa kolegom Leticom kad je napomenuo važnost ovoga oglašavanja kvazi lijekova odnosno kvazi liječnika i razno raznih nuditelja nuditelja zdravlja. Naročito preko medija, ovih televizije i tako dalje. Ali i u pisanim medijima i to u svakom slučaju bi trebalo na neki način oštrije sankcionirati jer su to zavaravanje ljudi. Isto tako složio bih se kad je rekao za ove kućne zalihe. Mi kad govorimo o potrošnji lijekova vrti se cifra na godišnjoj razini samo lijekova na recept oko 3 milijarde A onda se ustanovi da od toga nije potrošeno praktički jedna trećina. I u biti nepotrebna je proskripcija. Mislim da je zato važno da i u ovom zakonu agencija dobiva zadaću koju je do sad radio Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo kontrole potrošnje lijekova jer ona ima evidenciju šta je registrirala pa će onda lakše i kontrolirati ne samo lijekove na recept nego i sve one druge koji odu odu u promet. I na neki način vidite jedan povratni efekt. I zato mislim dobro što i Agencija radi kontrolu po novom zakonu, kontrolu potrošnje. Pitanje pravilnika o cijeni lijekova. To je i kolega Kapraljević rekao. Mi zapravo uvijek ulazimo u problem te javne nabave. Mi smo i zadnji put govorili. Primjedba revizije je da je to bilo izvan zapravo Zakona o javnoj nabavi, ali je pravilnikom u biti postignuta niža cijena. Postignuta, definitivno postignuta niža cijena jer se od svih proizvođača i ponuđača tražilo da spuste ispod referentne cijene dakle za 10%. O tom se sigurno treba ozbiljnije raspravljati jer mi moramo naći model da imamo što jeftinije lijekove, a opet da imamo sve lijekove. Ja mislim da će i ministar u svojem obraćanju taj dio pojasniti. On je vrlo bitan da ne ispadne da kršimo zakon a zapravo … …

javnog promoviranja opasnih tvari pod firmom lijekova. Ja uopće ne znam kako je to u Hrvatskoj moguće riješiti. ne želim promovirati ni jednu novinu. Evo u današnjoj novini imate recimo, a to je redovito svaki dan slučaj da imate cijelu stranicu pedofilskih i različitih drugih poziva znači gdje se mala djeca koja imaju mobitele na neki način upućuju na to da zovu, troše ogromne novce i štete obiteljskom i vlastitom zdravlju. U Hrvatskoj nema efikasnog sustava da se prevenira bilo kakav tip takve aktivnosti. Istodobno se pažnja javnosti usmjerava na efemerne probleme za pojedinačne slučajeve. Znači ja sam htio gospodine Bačiću samo skrenuti tu pažnju. Ja nemam sam rješenja kako se na tom području nešto može napraviti. Hvala. Replika gospođa zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Letica mada je kolega Bačić već se osvrnuo oko kućnih lijekova, pošto ste vi iz … /Govornica se ne razumije./ … ja bih isto rekla da je Tison 1768. godine rekao da je tajna očuvanja zdravlja produljenje životnog vijeka ili doživljenje duboke starosti nalazi se u mudro odabranim pravilima života i zdravlja, a ne u lijekovima. Ovdje smo evo i normalno u onim važnim situacijama lijekovi su itekako potrebni pogotovo kada se radi o rijetkim bolestima i lijekovima pa je sigurno za ponovno istaknuti da je u Državnom proračunu ove godine izdvojeno 200 milijuna kuna. Bili smo situacija prošlih godina kada je to bilo u proračunu bolnica onda je bilo mučno da tih lijekova nema i zato je sigurno to dobro rješenje. Kada su u pitanju ove kućne zalihe zaista to trebamo raditi više na informiranju, na informiranju našega pučanstva. I ja sama sam se zatekla u situaciji kada nešto sa reklame vidim i onda kupim, mislim da će mi to pomoći za neko bezazleno stanje i onda kad pročitam sve silne ona upozorenja koja tamo pišu onda taj lijek ostavim neotvoren. toj kulturi propisivanja i kulturi informiranja svakako da moramo više raditi i danas naši pacijenti ustvari kada dođu po nešto onda ukoliko ne dobiju lijek i ukoliko oni nisu bili kod liječnika i nisu dobili nikakvu korist misle od toga a dapače upravo je svrha onoga da ga dovoljno educiramo i informiramo i da ukoliko ikako može proći bez lijekova da to onda bude tako da drugim metodama nastoji sačuvati i unaprijediti zdravlje. Pa svakako evo podržavamo sve te akcije gdje bi, koje bi bile u smislu boljeg informiranja, educiranja i ustvari poticanja da sami očuvamo svoje i unaprijedimo svoje zdravlje, a lijekove uzimamo onda kada je to samo nužno potrebno. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospodin Slaven Letica. Izvolite. Kolegica Lelić je vrlo dobro primijetila jer je svaki dan u praksi da ljudi gledaju uvečer televiziju i sutra se pojavljuju u ordinacijama ne samo da hoće dobiti bilo kakav lijek, nego hoće dobiti konkretan lijek ili nešto što oni doživljavaju kao lijek. I u tom smislu zabrana reklamiranja lijekova je jedan aksiom u svim zemljama koje su u Europskoj uniji. to su vrlo rigorozni sustavi. Što se tiče kućnih apoteka, na tom području bi trebalo provoditi nekakva ad hoc istraživanja. Mislim da Škola narodnog zdravlja jedna institucija koja nije, ona je malo dezorijentirana, ali mogla bi se puno više koristiti i tamo ima i znanja i entuzijazma da se ona koristi kao jedna prosvjetiteljska institucija u odnosu na kulturu, znači upotrebe, pohranjivanja, pa ako hoćete uništavanja lijekova. Jer mi uopće ne znamo šta se s tim lijekovima iz kućnih apoteka događa. One su u pravilu, u pravilu sve otrovne tvari i mogu nanijeti veliku štetu ne samo ljudima i obiteljima nego i prirodnoj sredini.

Uvaženi zastupnik profesor Letica je u svom izlaganju osvrnuo se i dosta lijepo iznio situaciju u kojoj se nalazimo danas. Ja bih samo rekao kao i moji prethodnici povodom oglašavanja lijekova pa to bilo kroz televizijske kanale, "Zatvoreno", "Otvoreno", "Ručak", "Bez ručka", Život uživo", a i pisani mediji koji se čitaju i naprosto ljudi kada su, se susretnu i rukuju preko svojih ordinarijusa sa opasnom bolešću onda nema stvari gdje oni neće krenuti. Naravno nažalost iskustva to, govorim iz blizine konvencionalna terapija, bez obzira što je naše ministarstvo čak i u ovom zakonu, ali i prije toga sve skupe lijekove koji se poznaju u Europi i na svijetu bi rekao stavilo na listu, osiguralo sredstva, stručni ljudi to propisuju i naprosto oni su, one se naprosto nude se našim ljudima, bolesnicima koji boluju od tih bolesti. Unatoč toga ponovno znam iz blizine da ljudi dolaze upravo tražeći ovo, da li to smeta, ne smeta itd. I jedino što dobivaju odgovore to otprilike ne smeta, kao eto primum nono cere ne škodi, a sve što ne škodi kao može se uzimati. E ali ovdje se radi o velikim drugim stvarima. Ovdje se radi da je to skupo. I drugo, da bolesnik lakše prihvati to nego što mu u bolnici kažu. Onda on praktički gubi jedno vrijeme dragocjeno što može se bolest suzbiti pa se ne treba pretvoriti iz stadija jednog u drugi, veći itd. Prema tom ovdje vidim vrijednost ove vaše priče da zapravo ovo vuče za sobom gotovo i odgovornost. Prema tome, ja bih molio da se dobro ovaj zakon, ovaj zakon je po mom sudu čuli smo već sada vrlo kvalitetan, vrlo dobar i vidite sami iz ovog izlaganja i sada u ovom Saboru (HDZ)** … o tome radi i da on dođe i svoj svojoj cjelini do naših pacijenata. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor, gospodin zastupnik Slaven Letica. Izvolite. Kolega Turiću ja koliko vidim recimo pogreške tog tipa ne događaju se u specijaliziranim emisijama Hrvatske televizije, gdje rade ljudi koji o tome nešto znaju, ne znam, Helga Vlahović ili Patricija Levak, nego u emisijama općega tipa. I u tom smislu bi te ljude trebalo educirati. Međutim osnovni problem Hrvatske televizije je danas needuciranost i neotesanost. Neki dan ste gledali emisiju gdje je Mislav Bago gostima kaže: "Sad mi vas je dosta. Dosta. Prekinite." Znači da ima bejzbol palicu još bi počeo tući po gostima. Evo od takvih ljudi vi ne možete očekivati da razumiju o čemu se radi, a to su u pitanju vrlo suptilne stvari. Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. uključim u raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o lijekovima. Dakle podržavam ovaj Zakon, podržavam članak 1. dakle koji govori o tome, o cilju ovog Zakona da prvenstveno uredi tržište lijekova ovdje u Hrvatskoj. Slažem se dakle sa svima onima koji su govorili da se to tržište mora u Hrvatskoj uskladiti, tj. da ono prvo i prvenstveno mora biti usmjereno ka tome da se poboljša zdravlje naših građana. Nažalost u velikoj mjeri isto tako kao i u svijetu proizvodnja, plasman, promocija lijekova postaje sve više i više veliki biznis i o tome se dakle gubi suština politike lijekova. na svjetskim razinama, na globalnim razinama upozoravaju da industrija lijekova mora preusmjeriti više resursa sa marketinga na istraživanje. Danas gotovo imamo sličnu situaciju da neki lijek prodaje brand, dakle proizvođač ili ime, a ne možda kvaliteta lijeka. Pa tako nam i npr. podaci govore o tome kakvu su perspektive da će globalni prihodi od prodaje lijekova do 2020. biti udvostručeni na tisuću i 300 milijardi dolara. Dakle na globalnoj svjetskoj razini to je ogroman dakle biznis. Razlog velikog rasta prodaje lijekova kako u svom izvješću navodi Međunarodna konzultantska tvrtka osim starenja populacije i sve veći broj pretilih osoba, pretilost se opet dakle rješava samo lijekovima ili prvenstveno lijekovima što nije dobro, te skok potražnje na rastućim tržištima, u Brazilu, Kini, Indiji, Indoneziji, Meksiku, Rusiji i Turskoj. To su brzorastuća tržišta, dakle tranzicijska tržišta u kojima je lako dakle razviti i razvijati potrošački mentalitet, dakle ne samo na običnu konfekciju već i što se tiče lijekova.

što je znatan skok u odnosu na tek 8% koliki je taj udio iznosio 2004. godine. Poziciju drugog ili trećeg najvećeg tržišta lijekova pri tome će najvjerojatnije zauzeti Kina. Takve prognoze i ne čude uzme li se u obzir da je Kina jedno od najbrže rastućih tržišta zapadne medicine koja je lanjske godine ostvarilo 12,3% skok prihoda od prodaje lijekova, odnosno 13,4 milijarde dolara nakon što su prethodne godine rasli 20% itd. Nešto slično dešava se i u Hrvatskoj. S obzirom na količinu nelikvidnosti zdravstva zbog koje dobavljači čekaju isplatu HZZO-a za lijekove i do 360 dana, čini se da prodaja lijekova Hrvatskoj nije posebno profitabilan biznis, no stvarnost je drugačija. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 2005. godini izdano je lijekova na recept u vrijednosti od 2,8 milijardi kuna. No one pak bez recepta, govore posljednje. Posljednje izvješće o prometu gotovih lijeka Agencije za lijekove potrošeno je preko 227 milijuna kuna. Bolnice su istodobno potrošile lijekova u iznosu od 754 milijuna kuna. Zbrojeno to znači daje godišnja potrošnja gotovih lijekova prema izvješćima HZZO-a i ALM-a … /Ne razumije No, ukupni promet lijekova farmaceutskih tvrtki u 2005. godini dosegao je 4,7 milijardi kuna što govori o vrlo atraktivnom tržištu za domaće i strane proizvođače. Najviše prodanih lijekova 916 milijuna kuna na hrvatskom tržištu još uvijek ima "Pliva" unatoč svemu onome što smo danas čuli, a slijede "Belupo", "Krka", "Fizer", "Merks" i neke druge tvrtke. Prema podacima Agencije za lijekove Hrvatska je u potrošnji lijekova među europskim rekorderima, jer prema statistikama od tisuću stanovnika preko 650 ih uzima jednu dozu lijeka dnevno. Enormna potrošnja lijekova u kojima dominiraju oni za kardiovaskularni i živčani sustav te za liječenje infekcija uzrokuje ogroman pritisak na državni proračun pa i osim što generira nepodnosive troškove nelikvidnost, pogubna i za zdravlje stanovništva. Naime, nekritično prepisivanje lijekova, primjerice apliciranje penicilina za najbanalniju upalu grla koje u hrvatskim ordinacijama ima dugu tradiciju, uzroka je intenzivno bakterijsku rezistenciju, odnosno neuspjeh velikog spektra masovno primjenjivih antibiotika upozoravaju liječnici. Navodno nigdje u Europi pa ni u svijetu nije tako lako dobiti antibiotik na recept za najbanalniju upalu grla kao što je to u hrvatskim domovima zdravlja. Kada sam govorio o ovom zakonu, mislim da on mora urediti neke stvari koje se pojavljuju u tom sustavu. Na žalost i kod nas se tržište lijekova sve više pretvara u biznis, tako da agresivna tržišna utakmica proizvođača lijekova najuočljivija je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Sasvim je naime uobičajeno da u čekaonicama ordinacija liječnika opće prakse pacijenti susreću agente farmaceutskih tvrtki koje lobiraju za prodaju lijekova svojih poslodavaca. Oni potvrđuju to pacijenti, u ordinaciju ulaze bez kucanja, ne čekaju na lijek, liječniku oduzimaju pola sata ili više radnog vremena. Onima u čekaonici ne preostaje drugo nego da strpljivo čekaju završetak promotivne prezentacije nametljivog farmaceutskog zastupnika. Mislimo dakle da i u tom smjeru isto moramo ići da se uvede red. Već sam prije rekao da je sadašnji sustav dosta neuređen, evo prije koji dan isto tako sam upoznat s jednim slučajem. Naime obratio mi se jedan gospodin iz Međimurja, dakle iz Ivanovca. On boluje od karcinoma pluća i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odbio je njegov zahtjev za dodjelu lijeka "Xelod" na recept od strane izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite dakle i na njegovu preporuku. Jedna kutija tog lijeka u kojem ima 12 tableta stoji 3 tisuće kuna. Dotični gospodin ima mirovinu, živi sa svojom suprugom, ima 2 tisuće Zanimljivo je da je taj "Xelod" lijek, isto tako na recept se može prepisati dakle bez uplate za neke druge karcinome, npr. karcinom debelog crijeva ili dojke. Rješenje je gospodin dobio 28.2.2007. godine, odmah nakon toga 7. ožujka 2007. godine napisao je žalbu predmet na rješenje i do današnjeg dana nije dobio nikakav odgovor. Čovjek dakle ima karcinom, do dana današnjeg nije dobio nikakav odgovor. snalazi se na različite načine kako da osigura lijek. E šta je sada tu zanimljivo. Mi smo osigurali jednu donaciju za tog čovjeka. Nekoliko dana iza toga tom čovjeku je došla jedna gospođa sa čini mi se nekoliko kutija tog istog lijeka koje ona nije potrošila, ali na žalost tom opet lijeku je za nekoliko dana istekao rok trajanja tako da se on ne može koristiti. Dakle u tom smjeru moramo provoditi ovaj zakon, da lijekovi budu usmjereni prvenstveno onima najviše kojima treba pogotovo za teške bolesti karcinome i sl. da budu besplatni za sve i da se uskladi u tome da lijekovi se troše pod liječničkom zaštitom a ne da budu iskorišteni a znamo koja je cijena lijeka i koliko svi skupa odvajamo

Kolega ja sam isto kao i vi očekivali da će i ovaj zakon riješiti jedan problem, a koji bi rezultirao vašem osnovnom zahtjevu, da lijekovi koji su u Hrvatskoj skupi što je normalno, naročito oni kvalitetniji budu u funkciji bolesnih. Međutim ovaj zakon ne rješava nikako problem kako riješiti zalihe lijekova i zbrinjavanje nepotrebnih lijekova zbog prekida terapije, više ne treba naprosto i u našim kućnim apotekama građani imaju na raspolaganju ogromne količine ja bih to rekao milijarde kuna vrijednosti lijekova koji u datom trenutku postaje ekološki problem, jer jedini je način da se ga on riješi da ga baci u vreću ili koš za smeće i završi na deponiji. Jedna siromašna Švicarska recimo, Švedska, Finska, već godinama imaju sustav i model da pacijenti neiskorištene lijekove vraćaju ili liječniku koji ga je ordinirao, propisao ili ljekarničkoj službi i za to dobivaju markice, vrijednosne markice koje na temelju čega postižu oslobađanje od participacije prilikom druge potrebe lijeka. Ja sam o tome već govorio i ministar je tad klimao također glavom kao i sad i očekivao sam da recimo takav prijedlog bude u ovom Prijedlogu zakona, nema ga. Pa ako nije to preveliki problem za sustav, upravni sustav zdravstva razmislite još jednom stimulirati građane važeće, a neupotrijebljene lijekove vratiti u sustav velika ušteda i ekološka zaštita.

uvođenja brige o lijekovima i konkretnim slučajem gdje se radi o enormno skupom lijeku, a isto tako moramo se zamisliti i ponavljam još jedanput činjenicu da na promet lijekova farmaceutskih tvrtki, da je promet lijekova u 2005. godini dosegao 4,7 milijardi kuna, veliki dio na žalost tih lijekova je ostao ili neiskorišten ili bačen pa mislim da bi itekako morali voditi računa o tome. Hvala. Pa ja se slažem sa kolegom Pavlicom kad je spominjao ovu pojavu koja nije samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Farmaceutska industrija i uopće svi koji se bave tim poslom vrše strašnu agresiju normalno na potrošnju. Zadatak je svih nacionalnih zdravstvenih sustava da od toga uzmu onaj dio što je narodu potrebno, ali zapravo ne može se efikasno nitko u svijetu oduprijeti u tom nepotrebnom propisivanju lijekova. U Hrvatskoj je potrošnja lijekova za naše pojmove velika, za naše mogućnosti. Međutim, statistike neke govore da je zapravo potrošnja lijekova po glavi stanovnika u Hrvatskoj spada ispod prosjeka svjetskog i europskog. Što se tiče antibiotika oni su nekad bili problem u Hrvatskoj, bili su na prvom mjestu. Oni su sada na 6. mjestu, na žalost neki drugi psihofarmaci su vodeći što smatram da zapravo nije dobro. A kad ste govorili o ovome da lijek treba biti određen za onoga tko ga stvarno i treba, vi ste naveli jedan pojedinačni primjer, to se uvijek dogodi. Međutim, za to nije kriv sustav. U našim propisima i zakonima je točno definirana skupina lijekova za sve bolesti i određeni su postupnici kako i kojim indikacijama se oni daju. Prema tome, uvijek su moguće neke ovako ja bih rekao pojedinačne nazovimo nepravde, ali lista lijekova, osnovna lista lijekova je široka, svi ju mogu imati, a posebno skupi lijekovi naročito za ove bolesnike sa malignim bolestima je isto opsežna i indikacije maksimalno ja bih rekao i proširene. Da je to tako u ovoj godini lista posebno skupih lijekova već je debelo potrošena, mi smo predvidjeli 200 mijijona, a već sad je potrošeno 118 do današnjeg dana, prema tome bit će

Odgovor gospodin zastupnik Pavlic. Izvolite. **Pavlic, Željko (MDS)** Evo, to sve što ste vi govorili zapravo govori o potrebi usklađenja i propisa i zakona, ne samo ovog Zakona kako bi se usavršio cijeli ovaj sustav, ali npr. ono pojedinačno što sam govorio radi se o konkretnom lijeku Xelot koji se prema listi dakle koristi za liječenje karcinoma dojke i debelog crijeva. Na preporuku liječnika i konzilija, tj. tima koji su liječili navedenu osobu oni su preporučili lijek Xelot da se koristi i kod individualno kod tog čovjeka jer su smatrali da bi on mogao potpomoći. Na žalost dobio je odbijenicu od Hrvatskog zavoda, uložio je žalbu 7.3.2007. godine, odgovora na te žalbe nema, a bolest se i razvija i dalje. Eto, to sad pitanje sustava. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo javio sam se i u svoje osobno ime jer neke stvari nisam htio spomenuti u ime kluba, a to je u prvom redu pitanje kad doktori prodaju svoju struku farmaceutima za propisivanje lijekova. Ni riječi nema o tome ovdje u zakonu, ni riječi nema da se to pitanje regulira. Mi možemo skrivati i zatvarati oči da se takve stvari ne dešavaju, međutim pojedini lijekovi imaju cijenu od nerca do Mercedesa A klase. Mnogi liječnici prodaju svoju struku, ne mnogi, ispričavam se, ne mnogi, nego neki liječnici prodaju svoju struku, propisuju lijekove samo zbog toga što im netko za to daje novac. Da li ti lijekovi uopće budu korišteni, da li ih netko ikad popije ne znam, ali znam da odu iz ljekarne. O tome nema riječi ovdje ništa, nema načina da se sankcionira farmaceute, znači farmaceutske tvrtke koje na taj način stimuliraju doktore da da povećaju potrošnju njihovih lijekova i da uvjetuju koliko lijekova treba propisati da bi se dobila neka protuusluga. To je po meni korupcija i ako se borimo protiv korupcije onda se treba boriti protiv korupcije u svim segmentima pa tako zaustaviti korupciju i ovdje. O tome nema ni riječi. Druga stvar koju bih htio, nisam htio replikama odgovarati, ali bih htio svakako još jednom podcrtati pošto mi ništa niste odgovorili, to je pitanje 3 milijarde i 400 milijuna kuna koje svake godine, a svake godine će toga biti sve više ili isto dajemo za nabavku lijekova koji se nabavljaju bez natječaja, koji se nabavljaju suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Kolega Bačić kaže to je regulirano pravilnikom. Ma to ne može biti regulirano pravilnikom. Postoji Zakon o javnoj nabavi kojeg se ili pridržavamo ili ne pridržavamo. Ako se ne pridržavamo ja uvijek mogu sumnjati da je to pitanje korupcije, jer ako se nešto neposredno dogovara vidjeli smo na koji način se stvari sad neposredno dogovaraju, gdje je 5% samo za jednoga, a koliko ih je bilo u lancu. A ako na isti način na 3 milijarde i 400 milijuna idemo sa 5% znate i sami koliki je to novac. Kolega Hebrang je ovdje računao šta se sve može napravit sa tisuću dolara po glavi, koliko se ljudi može izliječiti. A koliki je ovo novac ako se samo tih 5% zaustavi. I još jednu stvar bih htio svakako istaknuti, a to je pitanje kućnih zaliha i ono o čemu je govorio kolega Lesar i kolega Pavlic. I rekao bih da ste vi predvidili jedan članak, članak 70. koji to regulira. Jer regulira na ovaj način. Lijekovi koji nisu više za upotrebu zbrinjavaju se o trošku vlasnika. Znači, nema ni riječi o povratu lijekova, nema ni riječi o ekologiji, jer neki od lijekova kad im istekne rok važenja su otrovi. I bacanje takvih lijekova predstavlja opasnost i za djecu i za sve one koji to nađu. Nema nigdje. nigdje. Jer ako je to na moju dušu i ako ja to moram zbrinuti ono što imam u kućnoj ljekarni, nema nikakve kontrole šta ću ja s tim napraviti. A da ne govorim da su te kućne ljekarne zbilja velike, mnogi skupljaju lijekove, znamo da postoje hipohondri koji uživaju izmišljati bolesti i skupljati lijekove i prelaziti s terapije na terapiju. I zato bi trebalo na neki način obvezati one koji su lijekove uzeli, ne iskoristili da ih na neki način vrate, a ne da čuvaju u kući i na kraju da ne znaju šta će s njima i da prave, pa ako ih se stimulira, ako možemo stimulirati povrat boca sa 50 lipa, onda možemo stimulirati i povrat lijekova na bilo koji način. Možemo izmisliti nekakav način koji će bit stimulacija građanima da lijekove ne bacaju okolo. Evo, toliko. Hvala vam lijepa. Imamo tri replike i jedan ispravak. Gospodin Željko Pavlic replika. **Pavlic, Željko (MDS)** Poštovani gospodin zastupnik govorio je o agresivnoj tržišnoj utakmici što sam ja isto također naglasio. Dakle, da su naši liječnici pod stalnim pritiskom različitih agenata koji nameću svoje proizvode kao jedine moguće, dakle u liječenju liječenju bolesnika. Vodeće farmaceutske kompanije o svom trošku organiziraju međunarodne kongrese i stručna putovanja za liječnike farmaceute a neki proizvođači nagrađuju ordinacije odnosno liječnike konkretnim poklonima za određeni broj recepata itd. Da li je to sad korupcija, je ili nije dakle na tome bi trebalo odgovoriti? To jest odgovor potražiti u ovom zakonu. Nažalost, on u zakonu nema konkretnih …/Govornik se ne razumije./… Ono što piše u Pravilniku o načinu oglašavanja i obavještavanja o lijekovima, tamo se spominje. Dakle taj pravilnik postoji. Stručnim suradnicima farmaceutskih tvrtki dopušteno je isključivo znanstveno utemeljeno promoviranje lijekova, a zabranjeno je poticanje zdravstvenih radnika na propisivanje, nabavu, preporučivanje ili kupnju lijekova, nagrađivanjem u novcu, davanjem darova ili omogućavanje bilo kakve druge imovinske koristi obećanjem neke povlastice ili nagrade. To piše u pravilniku. A mislim da bi bilo to jako dobro napisati i u ovom zakonu jer to bi onda dobilo na težini. Ja mislim onda, sljede ako se to na poštuje i određene sankcije. Mislim da bi se onda situacija u tom smislu poboljšala. Jer što se može desiti? Može se desiti da liječnik propisuje neki lijek koji je manje efikasan, a možda zato što je dobio neki poticaj, jači poticaj sa strane. Hvala lijepa.

da pitam ministra. Mi kad smo donosili Nacionalni program borbe protiv korupcije tada je u tom programu definirano da svako područje znači, zdravstvo, pravosuđe svi su trebali donijeti operativne planove. Pa ja vas pitam gospodine ministre, da li ste vi donijeli za svoj segment operativni plan za suzbijanje ovog dijela korupcije o kojoj smo sada govorili? Znači, prodaja struke za određenu vrstu usluge.

Saboru nedavno raspravljali. Naime, kada smo raspravljali o Izvješću državne revizije ministra zdravstva nije bilo, pa koristim, tad prisutan jer to nije bila ni njegova točka, koristim njegovu prisutnost sada ovdje, i vas da podsjetim. Postupak nabave lijekova prema mišljenju Ureda državne revizije treba se obavljati po Zakonu o javnoj nabavi. I Ministarstvo zdravstva i hrvatski zavod smatraju da oni imaju pravo svojim internim propisima regulirati postupak nabave lijekova. U završnom očitovanju državne revizorice ostala je kod svojeg stava da se treba poštivat Zakon o javnoj nabavi. Ja sam tada u ime kluba predložio da se postigne dogovor odnosno da se propisi koji to područje reguliraju su klase, promjene i da bude potpuno jasno je li to Zakon o javnoj nabavi ili neki drugi propisi, kako ne bi više bili u situaciji da Parlament mora arbitrirati tko je u pravu i po kojem zakonu mora i i ministarstvu i HZZO-o kupovat lijekove. Prošlo je otprilike četiri, pet mjeseci i ni jednog prijedloga zakona na tu temu kolega Kapraljević nismo dobili i bojim se da će izvješće Državnog ureda za reviziju iduće godine opet konstatirati da sektor zdravstva ne poštuje Zakon o javnoj nabavi. A ima mogućnost. Ima i vremena da netko predloži usaglašavanje zakona. Hvala. Odgovor gospodin Kapraljević. Izvolite! **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, tu temu sam otvorio kad sam govorio u ime kluba i uvijek ponavljam tu priču. Radi se o 3 milijarde i 400 milijuna. Državna revizorica gospođa Šima Krasić svaki puta u svakom svom izvješću napiše da su ti lijekovi nabavljeni suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Gospodin Hebrang svaki put izađe i kaže to je regulirano pravilnikom i na temelju tog pravilnika se postigne bolja cijena. Pa ako je to tako i ako pretpostavimo da nema nikakvih 5% ili 10% pri nabavci tih 3 milijarde i 400 milijuna kuna, i ako je točno ovo što gospodin Hebrang kaže, pa gospodo ozakonimo takav način. Ali nemojmo da svake godine po nalazu državne revizorice, pod nalazu državne revizije konstatiramo da 3 milijarde i 400 milijuna nije nabavljeno u skladu sa zakonom. Ustvari nije potrošeno u skladu sa zakonom. A svake godine ista priča. Završimo tu priču, uskladimo ili pravilnik pretvorimo u zakon pa regulirajmo to zakonski ili izuzmimo to iz nadzora državne revizije.

govori o tom pravilniku i ja sam rekao i malo prije da u biti pravilnikom se postiže niža cijena jer se referiramo na susjedne zemlje i od te cijene, srednje cijene još tražimo od veledrogerija 10% dole. Dakle evidentno je da je učinjena korist i ušteda. To sigurno je da to revizija uvijek proglasi da nije u zakonu sa, Zakonom o javnoj nabavi. problem koji sigurno treba malo drugačije gledati i lijekovi nisu nabava cigli, betona i tako dalje gdje je sve jasno, gdje je sve definirano. Mi imamo 2500 vrsta lijekova a Ministarstvo zdravstva je odgovorno da je snabdijevanje lijekova sigurno. Dakle sigurnost snabdijevanja tržišta lijekova dakle naših građana je na prvom mjestu i to tako treba gledati. što se tiče ovog problema povrata starih lijekova to se naoko čini jako prihvatljivo, dobro. Međutim ima tu jedan drugi problem. Zakon o lijekovima jasno kaže kako se lijekovi trebaju čuvati. Dakle veledrogerije i ljekarne imaju stroge propise u kojim uvjetima čuvaju lijek i onda za njeg garantiraju. Kad je jednom lijek u kućnoj apoteci u ladici i kad je raspakiran on zapravo, više za njeg nitko ne može garantirati da on neće napraviti štetni učinak. Jer nije na adekvatnoj temperaturi čuvan. Prema tome vrlo bi opasno bilo takve lijekova u smislu uštede povlačiti nazad. Oni bi zahtijevali zapravo posebnu provjeru što je i ovaj zakon predvidio da se svaka serija novog lijeka i tako dalje daje na ispitivanje. To bi praktički poskupljivalo cijeli proces i pitanje dal' bi bilo učinkovito jel'? I nije tako jednostavno taj problem riješiti kao što se čini. Hvala. Obavještavam da je u 10 i 51 proteklo vrijeme za prijavu za raspravu od 10 minuta. odgovor. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa upravo ću ovaj zadnji dio. Znači vi, vi imate ideju da mi preporučimo Švicarcima i recimo Šveđanima i onima koji su to riješili povrat lijekova, šta će se zafrkavati s tim kad je bolja varijanta da bacimo, da bacimo kroz prozor ili u smeće ili? Kolega Bačić pa ja mislim ni, isto tako je problem bio, sigurno je bio problem odlučiti da preuzimamo i ambalažu. Da preuzimamo pet ambalažu ili ne znam kak se sve ne zove. Pa smo počeli. I isto tako ovo je problem. Je, sigurno je problem. I znam da predstavlja problem od jednog trenutka odlučiti sad ćemo mi to preuzimati nazad. I otvoreni su, nisu otvoreni, nebitno je. Oni su u kućnoj ljekarni i oni su potencijalna opasnost. A što se tiče pravilnika ja ne mogu, ne mogu vjerovati da vi kažete to je promet nečeg drugog. To nije isto kao cigla i onda moj kolega Marasović kaže: "Ni cigle nisu sve jednake". Točno. Ni lijekovi ni cigle nije to isto. Ali javna nabava postoji Zakon o javnoj nabavi. Javna nabava je javna nabava. A pravilnik nikad nije bio jači od zakona. Osim u ovom slučaju. I gospođa Šima Krasić samo traži da poštujemo zakon. A mi čitavo vrijeme govorimo: "Nećemo poštivati zakon." I vi tvrdite da je to jeftinije. Ma možda je. Ja, možda je, a šta ako nije? Je li ikad raspisan natječaj da bi se vidjelo je li je Ja vama trebam vjerovati na riječ. Ne vjerujem. Zato što je masa stvari gdje sam vidio da u dogovorima se uvijek postiže veća cijena, a ne manja cijena. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega je u svom izlaganju rekao da nema povrata lijekova i da se ne vodi računa o ekologiji što nije točno. Što nije točno. Postoji u svakoj ljekarni pa ima ovo značajno mjesto u koje se stavljaju lijekovi koji nisu za uporabu. Postoji pravilnik koji točno regulira na koji način se kasnije zbrinjava takav otpad. To je opasni otpad i, ali istina, nema stimulacije da se to vrati. To je sigurno možda i jedan i moglo biti u razmatranju. Znači samo stimulacija, do sada postoji mjesto odlaganja. Postoji točno postupak zbrinjavanje takvog opasnog otpada i postoji oni koji imaju licencu da se mogu, da mogu znači skupljati takav otpad i kasnije ga spaljivati u točno određenim mjestima. Hvala.

Dakle nakon što je noveliran Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima iz 2003. godine a ta novela je bila 2004. godine evo sada raspravljamo i o Konačnom prijedlogu zakona o lijekovima koji ima kao i ovi prethodni temeljni zakon i njegova novela. Temeljni zakonik bi bar trebao imati zaštitu zdravlja ljudi. Prema tome točno je odrediti preciznije, žele se odrediti preciznija pravila za ispitivanje, proizvodnju, promet, provjeru kakvoće, klasifikaciju i praćenje nus pojava te oglašavanje i informiranje kako se to uostalom i u ocjeni samog stanja u ovom konačnom prijedlogu i navodi. Kada se donosio novi Zakon o zdravstvenom osiguranju naravno da je bila javnost uznemirena listom A i listom B. Sada se ipak pokazalo da u biti to i nije takav problem niti je izazvalo nekakve poremećaje u funkcioniranju. I to je dobro. Međutim nešto što se sada događa i u ovom trenutku nešto je što u povijesti hrvatskog zdravstva nije bilo zabilježeno. Rokovi plaćanja su sada već produljeni na 270 dana. Država tj. HZZO i bolnice duguju veledrogerijama. Prema tome prijeti opasnost da sve ovo što lijepo želimo stipulirati pa i u, i ovim Konačnim prijedlogom zakona i ranije novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju dakle zaštitu zdravlja ljudi, pravo na lijek kao temeljno ljudsko pravo bude dovedeno u pitanje. Ne treba bježati od činjenice da pored ovakvog duga koji imaju bolnice i HZZO da se sustav trenutno umjetno održava. To je nešto što je alarmantno jer i na što, i na takav odgovor ova Vlada je davno već trebala dati odgovor ali nikada nije kasno da se spriječi gotovo sama katastrofa. Dakle ponavljam, 270 dana to je nezapamćeni rok neplaćanja. Bolnice i HZZO duguju 4, ukupno 4 milijarde kuna. Možete zamisliti kolike su kamate na taj iznos. mi bi promptno da spriječimo slom sustava trebali podiči kredit najprije za otplatu tih kamata, a onda počnemo vraćati ovaj dug. dogodit će se nešto što je neminovno. Nastupit će nestašica lijekova. Ne zato što ih nema u proizvodnji, nego zato što nisu plaćeni. Vele drogerije više to vjerojatno neće tolerirati. Za napomenuti je da postoje bolnice, to je vjerojatno ministarstvo i samom gospodinu ministru i poznato, da postoje bolnice čiji dug iznosi, odnosno rok plaćanja nisu platili preko 5 stotina I to je nešto što zabrinjava, to je nešto što dovodi u pitanje funkcioniranje i primjenu ovog zakona. Naši zakonu vrve od mnogobrojnih prava, ali čija realizacija najčešće je upitna. Prema tome to je stvar koja se ne može ignorirati. Ovdje su kolege istaknule problem starih lijekova i zbrinjavanje starih lijekova. To je problem koji je sve manje problem, jer nekada gomilanje lijekova u kućnim apotekama stvar je prošlosti kada su lijekovi gotovo bili besplatni i o tome se nije vodilo računa. Danas nam prijeti suprotna opasnost, nestašica lijekova, a ne nekakve privatne apoteke gdje pojedinci i obitelji gomilaju kućnu apoteku. Prije svega jer to zbog njihove ipak skupoće nije moguće. Jednako tako i ovom prigodom želim skrenuti pozornost na jedan veliki problem u Hrvatskoj koji je prije svega ne samo problem žena nego problem i obitelji. U ovim prvim člancima koji govore o općim odredbama oni govore upravo i o tome kakve su vrste lijekova, što pojedini pojmovi lijeka i pojedine izvedenice i sintagme u vezi s lijekom u samom zakonu znače. Međutim gospodine ministre pa neće biti valjda zapamćeni u svom mandatu da ste onemogućili liječenje neplodnosti na jedan najprihvatljiviji način donacijom jajnih stanica i donacijom spreme. Kao što su izvijestili naši mediji te banke su prazne i umjesto da se zakonska praznina nadopuni nadopuni sa onim što je omogućila medicinska tehnologija, što je omogućila znanost ne znam iz kojih razloga se to uporno odbija učiniti, pogotovo kod činjenica kada je Hrvatska sjetimo se bila 4. u Europi koja je izvela takav zahtjev i mi smo zemlja 4. kažem u Europi koji ima dijete iz epruvete. Naši stručnjaci to mogu učiniti, samo im se treba dati prije svega i materijalne mogućnosti koje su sada usahle na tom planu, ali jednako tako i zakonski okviri kako bi sve moguće zlouporabe jer naravno i svako pravo i dobre nakane mogu se iznevjeriti. Prema tome nužna je i zakonska regulativa. Napominjem da smo mi bili pripremili jedan dobar zakonski prijedlog da je na početku mandata ova Vlada uputila u saborsku proceduru jedan takav zakon čiji nivo kvalitete tog prijedloga nije bio upitan. Međutim on je tajanstveno nestao iz Sabora i evo pred kraj mandata više se nikada nije pojavio. A za to vrijeme i za svo to vrijeme gospodine ministre naše žene troše i obitelji njihove troše velike, velike iznose kako bi taj zahvat i tu, taj način neplodnosti koja je po definiciji bolest, po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije i nije moguće da im vi to sprječavate, odnosno da im je to ova vlast onemogućila. Prema tome, evo još ima vremena, jer ako stoji i primjedba da nije na vrijeme to učinjeno treba uočiti, priznati tu pogrešku i taj zakon hitno postiti u proceduru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo dvije replike i tri ispravka. Prva je replika gospodina Željka Pavlica. Izvolite. **Pavlic, Željko (MDS)** Poštovana zastupnica je na početku govorila o listi lijekova, govorila o listi A, listi B. Ja mislim da lista lijekova mora biti puno fleksibilnija nego što je ona sada, mora biti puno otvorenija kako bismo mogli pomoći i individualno određenim bolesnicima. U ovom zakonu to je regulirano člankom 89. kojim se samo govori o tome da će Hrvatski zavod donijeti tu listu lijekova koja se usklađuje sukladno posebnom zakonu i da će mjerilo za sastavljanje lijekova na listu iz stavke 1. ovog članka pravilnikom propisati ministar. Mislim da je trebalo to proširiti dakle da se otvori mogućnost da se lista lista proširi, tj. da se intervenira u pojedinim slučajevima kada je to potrebno. Već sam naveo dakle prije onaj slučaj gospodina iz Ivanovca. On je dobio rješenje. U tom rješenju piše dakle, koji je govorio nadležno liječničko povjerenstvo da prema indikaciji lijek Selot da se koristi za liječenje bolesnica sa lokalnom uznapredovalim ili metastatskim rakom dojke. I drugo, prva linija kemoterapije metastatskog raka debelog crijeva te za navedenu dijagnozu, radi se o karcinomu pluća, dakle osiguranika nije predviđeno propisivanje lijeka na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U svojoj žalbi bolesnik piše da je vidljivo iz otpusnog pisma Županijske bolnice u Čakovcu, Interne medicine i hematologije da je s obzirom na anamnezu i dijagnozu preporučeno liječenje primjenom lijeka Selot zbog visokog rizika nastavka primjene kemoterapije. Sve bi bilo u redu da si to čovjek može kupiti. A nažalost on si to ne može kupiti jer ima mirovinu od 2 A opet s druge strane njegov liječnički tim koji ga je liječio u bolnici u preporučuje upravo taj lijek. Prema tome mislim da bi u buduće lista morala biti fleksibilnija, a ne da se svi kruto držimo dakle slova propisa i zakona. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospođa Antičević Marinović. Izvolite. Kolega Pavlic mislim da ste u pravu. Ja sam govorila generalno o listi A i B. Međutim u praksi zaista na toj jeftinijoj listi da je tako kolokvijalno nazove svaki imalo skuplji lijek izaziva tako dugotrajnu proceduru što posebno vi naglašavate da gotovo možemo reći da je takav lijek onda i neadekvatan. Jer lijek i najbolji lijek kad kasno stigne nije nikakav lijek. To vam je nešto isto slično kao i pravda, koja kasno stigne je najveća nepravda. Tako i lijekovi koje ne omogućava, odnosno koje sustav ne čini mogućim i pristupnim upravo onda kada je potreban. Prema tome evo i dugotrajno čekanje koje iziskuje komplicirana procedura koda svakog imalo skupljeg lijeka u biti je građaninu nepristupačno jer moga čekati dugo. Prema tome evo i ovo je prilika da se izvide ti načini, da ne može cijena lijeka ako se već nalazi na toj listi pristupačnosti da bude opravdanje za dugotrajnost postupka. Meni je jasno da HZZO čuva svoje fondove, ali prije svega ne mora pokazivati izvjesno nepovjerenje prema bolesnim građanima, dapače. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice ukazali ste na još jedno moguće mjesto korupcije, a to je pitanje plaćanja. Čim država ne plaća na vrijeme i kad može birati kom će platiti, kome neće platiti, kome će izmiriti obveze, kome neće i kada će to napraviti u toj situaciji u svakom slučaju neki postaju ovisni o državni, a i onda postoji mogućnosti da se to rješava mitom da bi došao prije na mjesto da se njemu izmire dugovi, a onda nije samo to problem nego na taj način malim propadaju a veći postaju još veći i to je dobro pitanje što ste to pokrenuli i pitanje kašnjenja od 270 dana u svakom slučaju kod sitnih ne govorim o vrhu, govorimo o onima koji se nalaze u drugom redu ili u trećem redu koji u svakom slučaju nekakvim intervencijama, sjetimo se nekih vozača, mogu pogodovati da se isplata napravi na vrijeme. ujedno što se tiče onog pitanja javne nabave sa kolegom Bačićem sam dosta o tome već raspravljao u replikama, ali evo čekam gospodina ministra da izađe i da kaže nešto po pitanju toga. Ali pošto vidim da nema namjeru se očitovati onda bih ga zamolio da ode u, da naredi svojim službama da mu izvade prvo čitanje zakona kojeg smo mi jučer raspravljali, tj. Zakon o javnoj nabavi, P.Z.E. 694 i da pokuša tamo u taj zakon ugraditi da se lijekovi izuzmu iz tog zakona jer ne bih želio da se to nastavi regulirati pravilnikom nego da se to riješi sa zakonom da ne moramo svake godine slušati da je nabava lijekova napravljena suprotno zakonu. Pa da, mislim da u svojoj raspravi kada sam istakla ovo pitanje dugotrajnosti neplaćanja i taj rok od 270 dana koji do sada nije bio zabilježen i ponavljam neke bolnice taj rok plaćanja produljile su i na 500 dana što je alarmantno stanje i to pokazuje u biti da se sustav umjetno održava i da može biti slomljen svakog trenutka i da je onda ugroženo temeljno pravo iz ovog zakona. Čemu donosimo zakone ako vidimo ovamo da nismo postigli, odnosno osigurali redovito funkcioniranje sustava a to je redovito plaćanje. prava građanina na lijek kojem se jamči i želi osigurati ovim pravom, ovim zakonom, bit će dovedeno u pitanje. To je jedna razina problema koja je najveća i najopasnija i najpogibeljnija za sigurnost naših građana, pravo na njegovu zdravstvenu zaštitu, tj. pravo na lijek, pravo na zdravlje i da mu to država u okvirima svojih mogućnosti omogući. A s druge strane posebno ovo što apostrofirate, dakle neredovito plaćanje. Ne samo što će to skupo koštati državu nego nus pojave takvog neredovitog plaćanja su velike kako u zdravstvu tako u građevinarstvu i s pravom apostrofirate ovaj problem. Dakle kada država velikom broju svojih vjerovnika, ima veliki broj vjerovnika, onda ona, onda se stvara dakle kod građanina i uvjerenje čak i da tomu nije tako da ona preferira jednog ili drugog vjerovnika. Prema tome u svim analizama i u svim osnovama europskih zemalja pa i svjetskih u borbi protiv korupcije jeste upravo ovo, onemogućiti da države i da vlast redovito ispunjavaju svoje obveze kako bi se isključila potencijalna i najveća mogućnost koruptivnog djelovanja, tj. ovome ću platiti, ovome neću. Čak kažem i da tomu nije tako, to izaziva sumnju i skepsu kod ljudi. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Izjava da nikada se nije desilo plaćanje lijekova i preko 200 dana nije točno. Kolegice za vrijeme vaše vlasti bilo je plaćanje preko 300 dana. Nastupiti će nestašica lijekova. Nikada nije nastupila nestašica lijekova niti će nastupiti. I neistina je da je građanima nepristupačan lijek. Za vrijeme vaše vlasti nrp. lijek za hepatitis C je bio nepristupačan, za vrijeme je pristupačan i ne plaćaju ga. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak poštovana zastupnica Ruža Lelić. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegica je iznijela niz netočnih navoda i kada naši gledatelji ovo i naši pacijenti slušaju onda misle da stvarno slijedi nam smak svijeta. Rekla je da sustav se umjetno održava, da prijeti slom sustava, da prijeti nestašica lijekova što apsolutno nije točno. Što apsolutno nije točno. Sustav primjereno funkcionira čak stabilnije nego što je funkcionirao i nikakva nestašica i slom ne prijeti. Ja bih rekla da se ovdje radi o financijskoj disciplini i to tako treba i da bude. A znamo, ja sam bila ravnatelj i za vrijeme prošlog mandata i znam da su se mnogi računi i da je bilo isto tako dugi periodi plaćanja, ali plaćali su se cesijama, plaćali su se kreditima što se onda i sada odražava. No ja vjerujem da će Vlada pronaći načina da bez dodatnih zaduživanja pronađe sredstva da bi se ovi rokovi smanjili. Ali isto bi tako se osvrnula da za bolnički sustav … **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Treći ispravak, poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Hvala lijepo. Pa kolegica je zapravo cijelo vrijeme netočno govorila, jer uopće nije raspravljala o ovom zakonu nego je govorila o nekim drugim stvarima, a ove netočnosti su već prethodnici moji ispravili. Prema tome rokovi plaćanja nisu ti koji ugrožavaju sustav jer rokovi plaćanja od godinu dana postoje i u zemljama Europske unije. Prema tome nije to bitno. I iznijela je još jednu netočnost, pobrkala je ukupno obaveze sa dospjelima, dakle dospjele obaveze su milijardu i 600 a ne 4 milijarde kako je gospođa rekla. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt, ministar Neven Ljubičić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naravno puno je danas toga izrečeno. Ja ću se osvrnuti na možda one najbitnije stvari o kojima smo, pa možda i najviše zapravo razgovarali. Dozvolite mi na samom početku da kažem da Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo je dao svoj amandman. Ja uistinu prihvaćam, mislim da je odličan amandman. Isto tako klub Hrvatske demokratske zajednice je dao zapravo nekoliko vrlo kvalitetnih prijedloga i oni će biti definitivno ugrađeni u zakon. Dozvolite mi da se naravno osvrnem na ono što je nekoliko puta ovdje i rečeno, a to je vezano za lijekove i za povrat lijekova. Dame i gospodo kada se lijek otvori, kada se kutijica otvori to je medicinski otpad. Medicinski otpad riješen je Zakonom o otpadu, Pravilnikom o medicinskom otpadu, a kada kutijica nije otvorena, pa tko će vraćati neotvorenu kutiju, pa će opet otići u ljekarnu pa taj isti lijek. To su smiješne stvari mislim da o tome ne trebamo uopće niti raspravljati. Ovi primjeri koje pojedini saborski zastupnici, a reći ću jasno neinformirano navode su primjeri upravo zavezani za medicinski otpad, jer kada se kutijica otvori, kada se primjerice dvije, dati ću jedan primjer. Lijek antibiotik unutar svoje bočice ima 15 kapsula. Dvije bočice 30 kapsula, antibiotik se uzima 6 dana. Prosječna doza dva puta dvije, šest puta četiri, 24. Dakle ostalo je lijeka u suvišku. Taj lijek se tretira kao medicinski otpad. Ono što rade te zemlje je da pozivaju građane da vrate te lijekove natrag kako bi se lijekovi kvalitetno zbrinuli kao otpad, kao medicinski otpad, kao lijekovi, a ne da idu tamo u komunalni otpad i to je ono što zapravo te zemlje rade. Nećemo otići u dućan kupiti bombonjeru, pojesti pola, a potom vratiti u dućan pojedinačno bombone iz bombonjere. Pa dozvolit ćete da je to jedan nonsens koji definitivno ne postoji ništa, a moja poruka tim zastupnicima da odu na lice mjera sa konačno izađu u svijet i da to i vide. Druga stvar koju bih htio reći vezano je dakako uz javnu nabavu. Postavljeno je čitav niz pitanja vezanih za javnu nabavu, a ja ću reći vrlo jasno, mi javnu nabavu za lijekove i provodimo, ali kada bi provodili klasičan princip javne nabave gospodo saborski zastupnici, onda bi se upravo farmaceutska industrija dogovarala oko cijene, a kad se oni dogovaraju oko cijeni tada hrvatski porezni obveznici i oni svi koji izdvajaju i doprinose to uvelike plaćaju, a mi ne želimo dogovorne odnose, nego želimo ugovorne odnose. Dakle, ono što je verificirano i upravo što zatvara put korupciji i zato smo donijeli pravilnik po kojem smo rekli cijena lijekova u Hrvatskoj formirat će se na taj način da ćemo uzeti 3 zemlje u Europi koje imaju najniže cijene lijekova. Za originalni lijek u Hrvatskoj u odnosu na te 3 zemlje cijena će biti 10% niža, a za generički istovrsni lijek bit će 35% niža. Zašto? Zato što želimo imati danas lijekove za sve građane u Hrvatskoj, želimo imati bez defekture, želimo imati široku listu lijekova, a naravno financijski nismo bogati. S takvim načinom uspjeli smo sniziti cijene lijekova za 40%. Da li su to mogli napraviti i drugi? Mogli su, ali nisu. Zašto? Ostavljam vama da si pokušate to odgovoriti. Možda su imali pojedinačne interese. Druga stvar, kada tako spuštamo cijenu naravno da radimo javnu nabavu, mi svake godine raspisujemo natječaj gdje se oni javljaju na taj natječaj, ali sa već prethodno formiranom cijenom. Tada ih razvrstavamo u dvije liste. Oni koji su najjeftiniji idu na osnovnu listu, a oni koji su skuplji, a imali su prigodu biti najjeftiniji idu na dopunsku listu. Prema tome, referiramo se naravno na cijenu, a što je to nego Zakon o javnoj nabavi. Drugu stvar koju bih isto tako htio reći i tu se slažem, imali smo jedan nedostatak, a to je što ovo što smo radili dakle sa cijenom, najnižu cijenu koju smo stavljali na osnovnu listu da nismo to rekli u još jednom podzakonskom aktu. Pa to upravo piše u ovom Zakonu, a to je pravilnik o mjerilima za uvrštavanje na osnovnu, odnosno dopunsku listu. I još nešto, zamislite kada bi išli, dakle pustimo sada slobodno formiranje cijena od strane farmaceutske industrije. Zamislite kada bi za svaki lijek u Hrvatskoj, a ovoga trenutka imamo više od 3 tisuće preparata, za svaki taj lijek mi moramo provoditi javnu nabavu. I negdje primjerice nemamo 2. Javna nabava se poništava, idemo u izravno ugovaranje sa objavom, jer je to postupak. Dakle, mi do kraja godine ne bi mogli izlicitirati pola liste lijekova i upravo stoga, a želeći poštivati Zakon o javnoj nabavi imamo ovakav princip koji funkcionira i pokazuje jako dobre rezultate. A zašto kažem da pokazuje jako dobre rezultate? Pokazat ću vam zorno tablicu, a ne bi htio politizirati, ali moram nešto reći jer naprosto se osjećam prozvan danas. Pogledajmo potrošnju lijekova i to nekoliko godina unatrag. Uzmimo 2002., 2003., 2004., 2005. i 2006. Dakle, zadnjih 5 godina. 2002. godine sveukupna potrošnja, a govorimo tamo gdje je najveća, a to su lijekovi na recept. Bila je 2 milijarde i 170 milijuna kuna. U 2003. godini ta potrošnja raste za 25%, za 25%. Podsjećam vas, a reći ću lijekove Glivek, Maptera, Lantus, Betainteferon, Pegiliraniteferon, ni jednog toga lijeka u Hrvatskoj za naše građane nije bilo, a 25% porasta. Što je to? Pojedinci? Jesu to pojedinci koji su možda unutra nešto stvarali? Možda jesu. Prisjetimo se nalaza revizije iz 2003. godine koji je bio katastrofalan. Idemo dalje. Idemo dalje. Taj trend porasta uspjeli smo suzbiti. 2004. godine uspijevamo koliko toliko kontrolirati, porast je 10,9%, zaokružimo 11%. U 2005. godini porast je 4,19%. A šta u 2006. godini. Porast za 3,85%, ali i s time smo bili nezadovoljni. Zašto? Jer nisam mogao osigurati lijekove. Danas smo govorili govorili o listi za one jako rijetke, a teške bolesti. To su strašno skupi lijekovi. Nisu ih naša djeca dobivala, nisu i to i saborski zastupnici, mnogi od vas su mi došli, dakle sa udrugama, sa roditeljima te djece. Pa sjetite se udruge "Sanus" 2003. godine kada su majke na splitskoj rivi plakale, tražeći samo jedan lijek Mapteru za djecu sa leukemijom. Pa dosta je bilo toga. Nemojmo politizirati stvari. Prepustimo da struka konačno vodi. Da doktori liječe bolesnike, a ne da se umiješamo unutra sa nekakvim sitnim političkim konotacijama. Još nešto. Što smo napravili i drago mi je da sam čuo potporu i oporbenih saborskih zastupnika i hvala vam. To znači da uistinu idemo prema onome što želimo, konsenzusu. Punom konsenzusu za nešto što je dobro, a to je potporu dviju lista lijekova. Evo podaci. U prvih pet mjeseci ove godine sve ukupna potrošnja na lijekove, za recept iznosi milijardu i 195 milijuna kuna. U prvih pet mjeseci prošle godine ona je bila veća za 70 milijuna kuna. Dakle, mi smo uspjeli da smanjimo financijski gledano izdatke za lijekove na recept. Pa normalno da potrošnja ide gore. Pa ne liječe se ljudi ni viskom niti ne znam nečim drugim. Liječe se lijekovima. Danas imamo puno korisnih lijekova. Odličnih lijekova. Pojedine bolesti više se ne liječe sa jednim lijekom kao pred 20 godina. Bolest visokog tlaka se danas liječi najmanje sa dva, tri lijekova koji imaju različite zahvatne točke. I normalno da broj kutijica ide i raste. Ali nama je cilj da se možemo financijski uklopiti. Primjer. U prosjek, mjesečni prosjek u 2007. godini, dakle izdaci financijski unutar jednog mjeseca za ovu godinu u odnosu na prošlu godinu su 8,55 manji. Pa to ne pamtimo da se desilo. I to je učinak dvije liste lijekova. Po prvi puta financijski konsolidiramo situaciju a to je ono kada smo nastupili što smo i rekli. Financijski konsolidirati, napraviti sustav učinkovitijim i kvalitetnijim i omogućiti mu da se dalje slobodno razvija. O tome danas ne svjedočimo samo mi. O tome svjedoči i međunarodna zajednica koja je evo, nedavno u sustavu konkurentnosti proglasila zdravstvo i osnovno školstvo kao dva najkonkurentnija sustava u Hrvatskoj. Ono što bi se još htio osvrnuti a dozvolit ćete mi, nekoliko stvari koje su možda ostale otvorenim. Ali prije toga htio bi zahvaliti zastupniku Letici što je uistinu rekao jedan izuzetno značajan podatak. Podatak da je dakle bivša Vlada prodala strateški paket dionica "Plive". I meni je jako žao i čuo sam tu mnoge koji su raspravljali o tome, da im je žao. I meni je žao toga. Zašto? Ne samo možda da smo i sentimentalno vezani na "Plivu" kao jednog našeg starog proizvođača, nego uistinu mislim zapravo da bi u tom smislu bilo dobro da da zapravo i "Plivu" danas imamo koliko-toliko kao najvećeg zapravo proizvođača u Hrvatskoj pod određenom kontrolom. Ono o čemu smo tu još raspravljali jako je pojam tradicionalnog biljnog lijeka. Ja bi ovdje rekao nekoliko samo riječi o tome. Mi ga prvi puta sada uopće uvodimo i definiramo. Ti tradicionalni biljni lijekovi podliježu isto tako provjeri kakvoće. Ali jedna od najbitnijih stvari da bi se on mogao registrirati je upravo da ima tzv. kronični test neškodljivosti. Što to znači? To znači kada se ti preparati dugotrajno uzimaju da ne škode. I oni isto tako idu u sustav provjere kakvoće, isto tako zadovoljavaju čitav niz standarda koji postoje. Naravno razlika između tih preparata i preparata koje u užem smislu riječi zovemo lijekovi je praktično velika. I ono što mi dakle danas apsolutno dopuštamo da se tradicionalni biljni lijekovi, takvi preparati praktično koji imaju dakle male doze određene supstance, koji imaju test neškodljivosti da se kao takvi mogu i reklamirati. Ali kao što ste vidjeli uvijek sa onom značajnom fusnotom a to je prema preporuci liječnika, ordinariusa ili ljekarnika. I to je dakle sustav koji praktično želimo razvijati dalje. Ono što bih htio još samo na kraju naglasiti i reći, a to je da je bilo govora i o alternativnoj medicini ovdje. Želim jasno kazati da tu alternativnu medicinu trebamo odvojiti od tradicionalne. Akupunktura kao metoda je tradicionalna metoda, danas prihvaćena svugdje u svijetu. Ali alternativni pristup danas je suvremenoj medicini neprihvatljiv I to su dvije stvari koje moramo razgraničiti. To su dvije stvari koje moramo u cijelosti razlučiti. A mi kao što smo imali dovoljno snage evo, napraviti sve ovo skupa, tako ćemo vjerujte imati i dovoljno snage donijeti i Zakon o alternativnoj odnosno tradicionalnom medicini. Hvala. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Željko Pavlic. **Pavlic, Željko (MDS)** Pa, gospodin ministar je rekao da smo mi saborski zastupnici koji smo sudjelovali u raspravi neinformirani. I to je rekao jednim neprihvatljivim, podcjenjivačkim tonom za nas. Iz samih rasprava je bilo vidljivo da smo itekako informirani i da znamo što i kako se dešava u cijelom tom sustavu. Također je bilo rečeno tome da bi mi trebali otići dolje, dakle bazu, da se upoznamo sa situacijom kakva je. Što se mene tiče, ja sam moj konkretan slučaj upoznao tako da sam posjetio dotičnog bolesnika, on me upoznao sa svojim problemom, ja sam to iskoristio dakle da vas upoznam s nekim stvarima koje moramo unaprijediti. Nadam se da će se to u budućnosti i desiti. Drugi ispravak poštovani zastupnik Antun Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa, ispravio bi isti navod. Gospodin ministar kaže da smo neinformirani. Gospođa Šima Krasić nas svake godine informira da javna nabava lijekova lijekova ili nabava lijekova, da se radi suprotno Zakonu o javnoj nabavi. Također ste konstatirali da je nabavka lijekova po pravilniku kako se nabavljaju sada zakonita. Nije. Ispravite da bude zakonita. Treći ispravak poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! **Kovačević, Pero (HSP)** Pa, poštovani gospodine predsjedniče, ministrovi hvalospjevi o stanju u hrvatskome zdravstvu bi ispravio izjavom gospođe Hilari Clinton koja je rekla, govoreći o stanju u zdravstvu u Sjedinjenim Američkim Državama da je lošije nego što je stanje u Hrvatskoj i Albaniji. (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.